претърпя промяна в сравнение с това, което вчера еднолично бях предложила като Програма за работата на Народното събрание. Поставям на Вашето внимание

съвет: „1. Проект за решение относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум, внесен от Иван Николаев Иванов и група народни представители на 13 февруари 2013 г., и Проект за решение за възобновяване на изграждането на нова ядрена електроцентрала, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 15 февруари 2013 г. г. 2. Първо четене на Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката. Вносители – Мартин Димитров и Диан Червенкондев. 3. Проект за решение за отправяне на покана за разширена мисия наблюдатели на ОССЕ и ПАСЕ на предстоящите парламентарни избори, внесен от Ангел Найденов, Янаки Стоилов, Мая Манолова и Михаил Миков на 26 февруари 2013 г., и Проект за решение за възлагане на министъра на външните работи да бъде отправена покана към международни организации и парламентарни асамблеи за изпращане на наблюдатели на Парламентарни избори 2013, внесен от Лютви Местан и група народни представители на 26 февруари 2013 г. 2013 г. 4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Вносител – Министерският съвет, приет на първо четене на 11 юли 2012 г. 2012 г. 5. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за правната помощ. Вносител – Министерският съвет. 6. Законопроект за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г. от 1974 г. Вносител – Министерският съвет. 7. Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна. Вносител – Министерският съвет. съвет. 8. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Турция за международен автомобилен превоз на пътници и товари. Вносител – Министерският съвет. съвет. 9. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Бюрото на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в България. Вносител – Министерският съвет. 10. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносител – Министерският съвет. Предвижда се това да бъде точка първа за четвъртък, 28 февруари 2013 г. 11. Проект за решение за възлагане на Министерския съвет и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да предприемат мерки за намаляване на цените на електрическата енергия и осигуряване на базовите потребности на потребителите на енергия на приемливи цени. Вносители – Михаил Миков и група народни представители. 12. Проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности в имоти на територията на крайбрежни плажни ивици Иракли, Карадере, Камчийски пясъци – Шкорпиловци, Дуранкулашко езеро – Света Ана, Крапец, Шабленски езера, Корал, Аркутино, Дюни и Маслен нос (брегът и плажовете между „Перла” и резерват „Ропотамо”), Белите скали, Боата, Ялата, Калиакра, Ракитник, Лиман. Вносители – Сергей Станишев и група народни представители. 13. Проект за решение за налагане на мораториум върху разпореждането със земи и гори – държавна и общинска собственост, попадащи в горския фонд, защитени територии и защитени зони. Вносители – Иван Костов и група народни представители. 14. Второ четене на Законопроекта за туризма. Вносител – Министерският съвет. Парламентарен контрол” – в предвиденото за това време. На 28 февруари 2013 г., четвъртък, от 10,00 ч. по време на пленарното заседание Президентът на Република България господин Росен Плевнелиев ще отправи обръщение към Народното събрание. Отправила съм покана към Патриарх Неофит за присъствие в Парламента по време на обръщението на президента. Моля, гласувайте.

Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Като се съобразявам с току-що гласуваното съдържание на дневния ред, прието като предложение от Председателския съвет, предлагам от името на нашата парламентарна група да бъдат направени няколко размествания на точки в него с оглед степенуването на тези въпроси според тяхната обществена актуалност и острота. Ще ги прочета, госпожо председател, тъй като те са няколко. Точка първа да стане сегашната точка втора – Първо четене на Законопроекта за допълнение на Закона за енергетиката. Точка втора да бъде сегашната точка трета – Проект за решение за отправяне на покана за наблюдателна мисия за изборите. Точка трета да бъде сегашната точка единадесета – Проект за решение за възлагане на Министерския съвет и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да предприемат мерки за намаляване на цените на електрическата енергия, тъй като това проекторешение предлага няколко спешни и много важни решения, които засягат заплащането на сметките за електроенергия от гражданите. Точка четвърта – сегашната точка дванадесета, и точка пета – сегашната точка тринадесета. И двете са свързани с налагането на мораториум срещу разпоредителни действия, които могат да имат необратими последици. По-нататък да се продължи с точка първа като точка шеста и останалите в дневния ред, както са предложени. Мисля, че така преподреденият дневен ред ще съответства в много голяма степен на основните проблеми и на очакванията на българските граждани. Така че по точка – Ваша първа, по-нататък, когато тя се разглежда по същество, ние ще кажем нашите аргументи, но настоятелно предлагаме да бъдат гласувани тези точки, които водят до посочените размествания в дневния ред. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стоилов. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за промяна поредността на проектозаконите и проекторешенията, които са включени в седмичната ни програма. Гласували

Относно предложенията по чл. 43, ал. 3 – някои от тях са в седмичната програма. За стенограмата коректно ще ги изчета, така както те са направени. Народният представител Лъчезар Тошев е предложил да бъде включено второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Проект за решение относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум, решение от Иван Николаев Иванов и група народни представители. По реда на чл. 43, ал. 3 народните представители Мартин Димитров и Иван Костов също предлагат и е включен в дневния ред Проект за решение относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум.

включването на Проект за решение за налагане на мораториум върху разпореждането със земи и гори – държавна и общинска собственост, попадащи в горския фонд, защитени територии и защитени зони, с вносител Иван Костов и група народни представители. Проектът за решение е включен в седмичната ни програма. Предложенията на господин Ангел Найденов са четири на брой. И четирите са включени в седмичната програма, а те са: първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, второ – Проект за решение за възлагане на Министерския съвет и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да предприемат мерки за намаляване на цените на електрическата енергия и осигуряване на базовите потребности от енергия на енергия на приемливи цени, трета точка – Проект за решение за налагане на мораториум върху сделки на разпореждане и строителни дейности в имоти на територията на крайбрежни плажни ивици, конкретно изброени, и четвърта точка – Проект за решение за отправяне на покана за разширена мисия наблюдатели на ОССЕ и ПАСЕ на предстоящите парламентарни избори. И предложението на господин Казак по реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника, за приемане на Проект на решение на Народното събрание за възлагане на министъра на външните работи да бъде отправена покана към международни организации и парламентарни асамблеи за изпращане на наблюдатели на Парламентарни избори 2013 г. Тези от предложенията са включени в програмата, гласувани са, поради което няма да бъдат докладвани индивидуално. Преминаваме към останалите предложения – първото по време е на народният представител Михаил Михайлов,

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, предвид ситуацията, която е в момента в България, моето предложение за изменение на Закона за обществените поръчки придобива особена актуалност. Аз смятам, че много по-важно е да се разгледа, споразумението за франкофони и така нататък. Казвам Ви – само по магистрала „Тракия” неразплатените пари към подизпълнители, забележете, само за автомагистрала „Тракия”, са 38 милиона лева! Аз от тази трибуна вече казах и се обръщам към народните представители от Русе, Пазарджик, Хасково и Кърджали, само към една фирма – Строително-предприемачески холдинг, само тя не се е разплатила към подизпълнителите си с 11 милиона! милиона към тези фирми, които са 56 общо. Предлагам фирмите, които са главни изпълнители, да не получават следващите траншове, които са спечелили, докато не се разплатят с подизпълнителите си, което е съвсем просто, елементарно и следва,

те ще могат да си получат парите, държавата директно да се разплати с тях. Казвам Ви, че става въпрос за наистина нещо, което...(Реплики от ГЕРБ.) Как защо? Защото това са спечелени обществени поръчки от фирма-изпълнител. Благодаря Ви, господин Михайлов. Поставям на гласуване направеното предложение.

Гласували 139 народни представители: за 52, против 56, въздържали се 31. Предложението не е прието. Следващото предложение е на господин Яне Янев, който предлага като точка в тази седмична програма да бъде включено разглеждане и приемане на Проект за решение на Народното събрание за произвеждане на национален референдум. Заповядайте, господин Янев.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Необходимостта от провеждането на референдум и приемането на нова Конституция е повече от доказана. След всички събития, които се случиха в страната, е повече от ясно, че българските граждани не желаят да са част от тази система, която беше направена от комунистическата върхушка в началото на прехода. Не искат и не възприемат този порочен модел, който докара страната до това тежко състояние. Единственият изход, за да се сложи край на прехода, това е свикване на Велико Народно събрание и приемането на нова българска Конституция. Всичко друго, което се прави е нещо, което може да предизвика и да нагнети още по-голямо напрежение което, ако повторно избухне, тогава вече последствията ще бъдат непредвидими. Затова ние считаме, че няма никаква пречка Народното събрание да приеме Проект за решение за произвеждане на национален референдум на 12 май, на датата на предсрочните парламентарни избори, без да се харчи нито лев повече и по този начин окончателно обществото да разбере иска ли българският народ да има Велико Народно събрание с цел приемане на нова Конституция или не иска. Щом като политиците не са в състояние да отговорят на потребностите на гражданите, на обществото, нека да прехвърлим тази отговорност на суверена – суверенът да се произнесе иска ли произвеждането на избори за Велико Народно събрание и нова Конституция или не иска. Но, ако Вие продължавате да упорствате и да не давате възможност по този въпрос да се произнесат българските граждани, тогава вече отговорността остава при Вас. Подлагам на гласуване направеното предложение.

Благодаря, госпожо председател. Много срамно е, че само 15 народни представители подкрепиха тази точка от дневния ред, а именно проект за решение, по силата на който едновременно с предсрочните парламентарни избори да има и референдум за свикване на Велико Народно събрание и приемане на нова Конституция. Знаете, че това е стара кауза на „Ред, законност и справедливост”. Още 2010 г. ние събрахме 600 хил. подписа съгласно Закона за референдумите, както накратко го наричаме. След това видяхте какво стана – анонимни сигнали; производство в прокуратурата; ДАНС по къщите на хората; един по един тези 600 хиляди души ги викаха по полицейските участъци, или ги посещаваха вкъщи да ги питат действително ли са се подписали;

както беше процедурата по референдума за АЕЦ „Белене”. Няма абсолютно никаква пречка това да влезе в пленарната зала и да се гласува с обикновено мнозинство, защото Вие виждате, уважаеми колеги, как ескалират исканията на улицата. Първоначално протестите започнаха заради цените на тока абсолютно основателно, след това се поиска оставката на правителството. Получиха оставката на правителството, въпреки че Борисов е най-малко виновният от всички предходни за цената на тока след това поискаха нова Конституция, което е прекрасно. Тоест, вместо радикализация на улицата ние започнахме да говорим за резесаризация на улицата. (Шум и реплики.) Само че вижте какво искат сега хората – нова Конституция, обаче искат смяна на системата, забрана на политическите партии и национализация на частната собственост. Искам всеки един от Вас след малко, като гласува повторно, и с това приключвам, госпожо председател, да си зададе въпроса: дали тази процедура трябва да се проведе по легитимния начин, който РЗС предлага, или под натиска на улицата, или може би с пистолет, опрян до главата на президента Плевнелиев? (Шум

Господин Василев, с най-добри чувства Ви приканвам към добър тон в залата.

седне на мястото и да гласува. Прегласуване, за да има възможност и господин Василев да гласува.

не е прието. Следващото предложение е на господин Михаил Миков, който предлага изслушване на вицепремиера и министър на финансите в оставка господин Симеон Дянков относно текущото изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г. и състоянието на фискалния резерв към настоящия момент. Господин Орешарски ще представи предложението. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, известно е, че официалната информация за изпълнението на бюджета, както и за състоянието на резерва и правителствения дълг, се публикуват с месец, а някои от данните и повече от месец, така че ние с Вас официална информация за първите два месеца в същото време в последните няколко седмици сме свидетели на редица значими трансфери, които изменят състоянието както на резерва, така на дълга, а може би и на изпълнението на бюджета. Правят се извънредни емисии емисии 800 млн. лв. на вътрешен дълг, плащат се аванси – казвам всичко това, за да обоснова необходимостта действително да чуем лично от вицепремиера и министър на финансите актуалното състояние за първите два месеца на годината. Мисля, че е в интерес най-вече на мнозинството, тъй като в отсъствие на официална информация се появяват всякакви коментари, част от които сигурно и не са верни. От тази гледна точка бих Ви призовал да подкрепим това предложение и всички да чуем вицепремиера. Благодаря Ви. Подлагам на гласуване направеното предложение.

Благодаря Ви, госпожо председател. Всеки народен представител трябва да се интересува от поставения въпрос, още повече че този въпрос е бил поставен вчера и на Консултативния съвет за национална сигурност и там не е била дадена нужната информация. Тук не е въпрос нито на партийна, нито на парламентарна принадлежност – към коя група или партия. Обръщам се към мнозинството: не правете грешката, която правите през целия мандат да се опитате от някаква фалшива солидарност или от някакви други причини, които не са ясни и не са обосновани нито политически, нито икономически, да възпрепятствате този единствен механизъм ние и хората да научим какво е състоянието на финансите в държавата, защото повечето от исканията на гражданите, които са на улицата, са свързани със сериозни разходи, и то разходи, които ще трябва да направи служебният кабинет. Тревогата Тревогата за състоянието на финансите в страната, и то основно на публичните финанси, е основателна. Вие знаете защо е основателна – спешната емисия фискалният резерв най-вероятно е под критичния си минимум въпреки тази емисия. От полза на всички, особено на протестиращите граждани е да знаят с какво разполага фискът в този момент. Моля, госпожо председател, да подложите на прегласуване, и се обръщам към мнозинството да прояви политическа зрялост. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.

Прекратете гласуването.

не е прието. Последното предложение по реда на чл. 43, ал. 3 е на господин Лютви Местан, който предлага да се проведе изслушване на директора на Централната разузнавателна служба Драгомир Димитров, както и на бившия директор на службата Кирчо Киров, на началника на Националната служба за охрана Тодор Коджейков и на главния прокурор на Република България Сотир Цацаров относно огласените от трибуната на Народното събрание от страна на министър-председателя в оставка Бойко Борисов твърдения, че в официален материал на чужда разузнавателна служба до до Националната разузнавателна служба се съдържат данни за подготвен срещу него атентат с поръчител д-р Ахмед Доган – почетен председател на ДПС. Господин Казак, имате думата.

(ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Всички Вие станахте свидетели как тук, в тази зала, от тази трибуна на 21 февруари министър-председателят в оставка господин Бойко Борисов отправи директно обвинение към почетния председател на Движението за права и свободи господин Ахмед Доган за това, че бил поръчал атентат срещу него. Това твърдение не може да бъде подминато с лека ръка, особено когато се касае за автора му, а именно министър-председателят на България, и когато се касае за този, когото той обвини – лидерът на третата политическа сила в България. Това е пряко обвинение в извършване на престъпление. Ето защо не само Движението за права и свободи, а цялото българско общество се нуждае веднага, незабавно от разкриване на цялата обективна истина около това твърдение. Неслучайно ние сме го поставили и на Консултативния съвет по национална сигурност при Президента, където настоящият директор на е отказал да потвърди думите на министър-председателя в оставка. Това дава още по-голямо основание ние като народни представители, да поискаме да бъдат изслушани всички лица, които имат отношение и които биха могли да дадат информация по този скандален случай. А това са бившият директор на Националната разузнавателна служба, настоящият директор на Националната разузнавателна служба, началникът на Националната служба за охрана и главният прокурор, в чийто ресор в момента е преписката, тъй като прокуратурата е сезирана. Приканвам Ви към отговорно поведение, за да бъде разкрита цялата истина. Благодаря.

Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията за забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на Организацията за забрана на химическите оръжия. Вносител - Министерският съвет. Водеща е Комисията по външна политика и отбрана. Разпределен е още на Комисията по правни въпроси и на Комисията по бюджет и финанси. Проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 202 на Международната организация на труда относно минимума на социалната защита. Вносител - Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по труда и социалната политика. Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносител е Михаил Михайлов. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката. Вносители са Мартин Димитров и Диан Червенкондев. Водеща е Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносител – Георги Анастасов. Водеща е Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. Проект за решение за налагане на мораториум върху разпореждането със земи и гори – държавна и общинска собственост, попадащи в горския фонд, защитени територии и защитени зони. Вносител е Иван Костов и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване. Вносители – Доброслав Димитров и група народни представители. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстваща е Комисията по външна политика и отбрана. Проект за решение за произвеждане на национален референдум. Вносител – Яне Янев и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Проект за решение за възлагане на министъра на външните работи да бъде отправена покана към международни организации и парламентарни асамблеи за изпращане на наблюдатели на Парламентарни избори’2013. Вносител – Лютви Местан и група народни представители. Проект за решение за възлагане на Министерския съвет и Държавната комисия по енергийно и водно регулиране да предприемат мерки за намаляване на цените на електрическата енергия и осигуряване на базовите потребности на потребителите на енергия на приемливи цени. Вносител – Михаил Миков и група народни представители. Разпределен е на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. Проект за решение за отправяне на покана за разширена мисия наблюдатели на ОССЕ и ПАСЕ на предстоящите парламентарни избори. Вносител – Ангел Найденов и група народни представители. Преминаваме към точка първа:

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предлагам да отложим дебата по тази точка с мотив, че това Народно събрание по становището на всички политически сили е изчерпало своя ресурс. То няма доверие в обществото и не би могло да вземе решение по такъв стратегически за бъдещето на България въпрос стратегически не само за енергийната ни сигурност, но стратегически за националната ни сигурност. Това е достатъчно сериозно основание да проявим разум и да отложим дебата, да оставим дебата по този същностен въпрос на следващия парламент, защото следващият парламент ще бъде натоварен не само с по-големи обществени очаквания, но ще бъде натоварен и с по-голяма обществена поддръжка. Следващият парламент във всички случаи ще има много по-голяма представителност от настоящото Народно събрание и ще има ресурса да вземе решение по един такъв изключително важен за нас въпрос. Затова предложението ми е да отложим точката.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Имам обратно процедурно предложение – точката да остане като първа в дневния ред на тазседмичната ни програма. Имам три основателни аргумента. Преди всичко съгласно Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление закон, предложен от народен представител – председател на Правната комисия от БСП в мандата на тройната коалиция, беше приет с техните гласове и очаквам те да не нарушават закона. В чл. 23, ал. 3 изрично е записано: „Когато в гласуването са участвали по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание, но повече от 20 на сто от гражданите с избирателни права, предложението, предмет на референдума, се внася в Народното събрание и се разглежда по реда на чл. 52”, който императивно заявява, че Народното събрание трябва да се произнесе с решение и мерки за изпълнение на това решение в тримесечен срок. Наистина съм изненадан, че колегите от Коалиция за България директно искат да се наруши закона. В крайна сметка, ако народните представители не защитаваме закона, можем ли да искаме от гражданите да сторят това? Вторият важен за мен аргумент е обстоятелството, че този

Съвсем нормално е този състав на Народното събрание да завърши процедурата по този референдум, а не да прехвърля топката на следващото Народно събрание. На трето място, има предложение за решение, внесено от почти всички депутати от Коалиция за България. Щом са внесли решението, те оценяват необходимостта въпросът да бъде разгледан в това Народно събрание. Благодаря Ви. Поставям на гласуване предложението за отлагане на разискванията по тази точка. Гласували

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Първо, Народното събрание взе решение за провеждане на референдума под натиска на 700 хиляди български граждани.

категорично показаха, че това Народно събрание няма обществена поддръжка – проучванията показват не повече от 6% доверие и подкрепа в Народното събрание.

Не е това решението на въпроса. Въпросът трябва да бъде решен от легитимни институции, от легитимно Народно събрание. събрание нито има легитимност, нито има подкрепа, нито има поддръжка! Ето затова трябва да оставим на следващото Народно събрание, което във всички случаи ще има много по-голям ресурс на доверие и обществото да вземе решение по такъв ключов въпрос. Благодаря Ви.

е прието. Преминаваме към точка първа от днешния дневен ред. Постъпили са два проекта за решение. Проект за решение относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум, внесен от народния представител Иван Николаев Иванов. Вторият проект е за решение за за възобновяване изграждането на нова ядрена електроцентрала, внесен от Сергей Станишев и група народни представители. Законопроектите са разпределени на Правната комисия и Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Няма постъпили доклади

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Позволете ми да Ви представя Проект за решение относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум. Проектът се внася от група народни представители от Парламентарната група на Синята коалиция. Преди всичко, за да Ви запозная с решението, което предлагам, искам да изтъкна кои са изводите от проведения национален референдум. Националният референдум показа, че огромната част от българските избиратели не приемат и не подкрепят строителството на АЕЦ „Белене”. Съгласно Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, за да бъде приет референдумът с определено решение директно, е необходимо да гласуват над 50% „за” брой избиратели, които са повече от тези, участвали на последните парламентарни избори. Това означава,

Тя събра само една трета от тези гласове – само 30–35 % от тези гласове, което е категорично доказателство, че българските граждани не подкрепят строителството на АЕЦ „Белене” като втора ядрена електроцентрала в страната. Второто, което показа референдумът е, че голяма част от българските граждани отказаха да поемат отговорността чрез референдума

Те фактически упълномощават нас да се произнесем по този въпрос. Относно резултата от референдума искам да отбележа, че всъщност кампанията, която беше проведена от едната страна, беше 10-годишна, многомилионна и съгласно показаните в пресата данни,

от Инициативния комитет, зад който стоят от Демократи за силна България, като политическа партия. Въпреки огромната разлика във финансирането на кампанията, която, отново искам да отбележа, че продължи десет години – през целия период, когато се правят опити този ненужен, вреден, опасен проект да бъде възобновен, Вие виждате, че резултатът не даде никакво основание на инициаторите на референдума да искат подкрепа за строителството на „Белене”. В нашата кампания успяхме да променим нагласата на хората и сега тя е коренно различна от тази, която беше в началото на кампанията по няколко, бих казал, пет основни причини. Първо, това бяха ясните факти, чрез документи, чрез други доказателства показаха, че проектът е икономически неизгоден, финансово необезпечен и екологично опасен за страната ни. ни. Няма да се спирам на всички тези факти, защото този дебат беше вече проведен. Втората причина беше работата на комисията, която трябваше да проучи всички факти около Проекта АЕЦ Тази комисия свърши огромна работа и прегледа близо 10 хиляди страници материали. Материали, които показаха, че в „Белене” до момента са закопани над милиард и петстотин милиона лева, че има тежки нарушения на закона, преди всичко Законът за обществените поръчки, и че българските граждани са ощетени по толкоз категоричен начин, че в момента Националната електрическа компания, заради тези разходи, се намира в състояние на фактически фалит. Третият важен повод да се променят нагласите на хората е обстоятелството, че ние обяснихме на гражданите, че развитието на ядрената енергетика не може императивно да се свързва със строителството на АЕЦ „Белене”. Има приоритет, съгласно Енергийната стратегия на България, приета от това Народно събрание, в която е записано, че приоритет в областта на ядрената енергетика е удължаване срока на V и VІ блок на АЕЦ цел, която ще бъде постигната в българската енергетика. Това ще даде възможност именно електроенергията, която се доставя за потребителите, да бъде на ниска цена, защото инвестициите в АЕЦ „Козлодуй” отдавна са изплатени. Има и друга опция и тя е: без да се харчат излишни средства за инфраструктура при едно ново строителство на нова ядрена електроцентрала в Белене, да се използва инфраструктурата в Козлодуй и при Козлодуй и при необходимост там да бъде изградена седма мощност, което ще излезе безспорно много по-евтино отколкото изцяло ново строителство с цялата техническа, социална и транспортна инфраструктура, която трябва да бъде извършена на площадката „Белене”. Следващата причина за промяна нагласите на хората е обстоятелството, че те разбраха, че непрекъснатият страх, който внушаваха представителите на БСП, че хората ще останат на свещи, че няма да има ток

от Националната електрическа компания, в следващите 15 години няма да има нужда от нови големи електрогенериращи мощности, но ако се удължи

ясно, че устойчиво в България хората могат наистина да имат поносими сметки за електроенергия, тогава когато приоритетът на целия Европейски съюз, а именно развитието на енергоспестяването, мерките за енергийна ефективност бъдат приведени в действие, за което има и европейско финансиране, и тогава ще се почувства, че България наистина може да се сравнява с другите страни в Европейския съюз, които са наистина много напред в това отношение. Не на последно място – това, което се случи във Фукушима преди две години, накара хората да се замислят за огромната опасност, която се крие в този проект, който се намира в сеизмична зона, и евентуално земетресение може да унищожи не само централата – да заличи България от картата на света. Всичко това накара хората действително или да не отидат да гласуват, или да гласуват с „не”. Отново повтарям, от изискуемите гласове само 30 до 35% са гласове, които бяха „за” изграждането на централата. АНГЕЛ това, което предлагаме в Проекта за решение. На първо място, ние подкрепяме Решението на правителството на Република за спиране на проекта за строителство на нова ядрена електроцентрала на площадката „Белене” и настоява за окончателното му прекратяване. 2. На второ място, в съответствие с Енергийната стратегия на Република България, ние настояваме за ускоряване на процедурата по удължаване срока на експлоатация на V и VІ блок на АЕЦ „Козлодуй”. На трето място,

за продажба, преди доставката в България, на поръчаното, произведено и заплатено оборудване на АЕЦ „Белене”. Последно, четвърто, препоръчваме на правителството да обяви открит международен търг за строителство на нова ядрена мощност от поколение 3+ на площадката „Козлодуй”. Благодаря Ви и очаквам Вашата подкрепа за нашия Проект за решение. Благодаря. От името на вносителя на втория Проект за решение, заповядайте, господин Стоилов. Госпожо председател, госпожи и господа народни представители, трябва да обърна внимание, че референдумите дават възможности на активните граждани да оказват пряко влияние върху приеманите от държавата решения. С това изречение аз до голяма степен мога да зачеркна мотивите, които изложи вносителят на предишното решение, защото резултата от референдума, от хората, които участваха в него, убедително подкрепиха изграждането на нова ядрена електроцентрала, а голямата част от тях имаха предвид изграждането на централа на площадката в Белене. Интересно е, че този проект, който разглеждаме, наистина съгласно изискването на закона, не е съпътстван от становище на двете комисии, както това беше оповестено. В другия случай, дори при наличието на становища, много пъти законопроекти или решения са чакали по няколко месеца. Каква е целта сега на групата на ГЕРБ и на Синята коалиция или това са радетелите на новото програмно правителство? Нека хората да видят кои щяха да изпълнят волята да се прави програмно правителство. Върху коя програма – върху програмата на ГЕРБ или върху програмата на Синята коалиция? ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, е казано, че те подкрепят изграждането на АЕЦ „Белене”. Върху това ли щяхте да правите програмно правителство или върху отричането на „Белене”? Ясно е, че този Парламент в следващите дни наистина ще приключи своята работа. Затова ние искахме решението по този въпрос да се вземе от Народно събрание, което е упълномощено от българските граждани, включително по този въпрос. Защото в следващата изборна кампания всяка една от партиите ясно трябва да каже какво е отношението й по този проблем. Тези действия, които вероятно Парламентът ще възложи днес, да ги възложи не на служебно правителство, което има и ограничено време за своята работа, и ограничена легитимност, а да бъде излъчено от правителство, което ще провежда ясна политика за един по-продължителен период от време. Така или иначе сега сме в условия на трансформирането на референдума поради това, че в него не са участвали необходимия брой избиратели, за да бъде той юридически задължителен и да преминем към гражданска инициатива. Забележете: мнозинството от гласувалите на референдума апелират към Народното събрание да вземе предвид тяхната воля и да намери решение, което да изпълнява в голяма степен тази воля. Това е логиката на преминаването на референдума в тази следваща фаза. Всички приказки, че мнозинството от българските граждани не подкрепят АЕЦ „Белене” са просто лъжа. лъжа. Забележете, съотношението на гласувалите „за” и „против” на референдума почти буквално възпроизвежда провежданите в последните години представителни социологически проучвания за тези, които подкрепят или не подкрепят такъв проект. Тоест гласуването напълно потвърждава съществуващите в обществото нагласи към момента на провеждането на референдума. Това за Вас трябва да е достатъчно голям сигнал какво е отношението на хората по същество.

че днес партиите не са в състояние да мобилизират голяма част от гражданите – да ги убедят да се присъединят към това, което те предлагат. Другият извод е, че истинската солидарност в обществото възниква, когато всеки се почувства ощетен,

и наистина натрупваха енергия. Дори бих казал, че самото предизвикване на референдум по гражданска инициатива отключи тази енергия. След повече от три години и половина че техният глас няма да бъде заобиколен, защото инцидентните протести, които имаше и преди – за защита на природата, срещу монополите, не можаха да дадат такова силно влияние върху решението на управляващите и на институциите. Днес, както виждате, това до голяма степен става причина да се стигне до предсрочни избори. Тази гражданска енергия е много важна, защото тя трябва да съчетае формите на пряката и на представителната демокрация, защото улицата е много силен аргумент, когато трябва да се изрази общественото мнение, но тя не може да управлява. Управлението се извършва по двата начина, за които споменах. Когато се съчетае гражданска енергия, пряка демокрация и представителни институции в тяхното реално изражение, тогава наистина може да има стабилна държава и истинска обществена гражданска инициатива. Точно поради тази причина ние днес тук говорим от името на тези 60%, които участваха и очакват такова решение. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Днес ние говорим от името на тези 60% български граждани в цялото общество, включително и неучаствалите в референдума, които поддържат тази инициатива. ГЕРБ.) Това е! Затова се дразните, защото днес ще гласувате „против”, но Вие ще гласувате не просто против опозицията, най-главната част от която е БСП, Вие ще гласувате срещу тези хора, които са отвън в голямото си мнозинство.

и казахме, че сме за високотехнологична и социална България, за достъпни цени на електроенергията, искаме да помогнем на българските граждани да си върнат държавата този лозунг не го ли чувахте от площадите и от улиците? Те вероятно го взеха не защото е казан от нас, а защото е истински. Тяхната енергийна сила е по-голяма от това, което дори ние можем да изразим в момента. В тази посока трябва да мислите, защото институциите могат да бъдат заобиколени и вместо в очакване и надежда за хората, да се превърнат в отрицание и дори в нещо по-лошо. Не Ви плашим! Само предупреждавам, не плаша! Това предупреждение засяга всички нас. То засяга политическата система, засяга партиите, защото през последните сто години няма пример на демократично безпартийно управление. Ако някой може да посочи, нека да стане и да каже. Едно е гражданите да имат контрол върху управлението, наблюдение върху всичко, което става. Аз предлагам и още искания да бъдат издигнати. Нека българските граждани да поискат при всички обществени поръчки, които се правят от министерства, от общини, да има истински представители, гражданско-експертни съвети, които да получават цялата информация, да наблюдават вземането на решения и да оповестяват своето мнение така, че подобни трикове с концесии, приватизации и обществени поръчки да не бъдат възможни. Нека тези хора да стигнат до корена на злото. Едва в последните дни наистина чувам, че освен към партиите трябва да се претендира и по отношение на тези икономически групи – част от тях свързани с подземния свят, които се оказват най-облагодетелстваните и които дори могат да се опитат да изкористят тези процеси и отново да ги тласнат в погрешна посока, включително с призиви като този за Велико Народно събрание, за да може в тази мътилка всичко да си остане постарому. от КБ.) Български граждани, вече се обръщам към Вас, стигнете до тези, срещу които протестирате – представители във властта, в местната или в централната. В повечето случаи те са се вкоренили, защото обслужват едни и същи интереси, независимо от различните цветове, чрез които се превъплъщават и Ви заблуждават. Ето това е големият въпрос, с който трябва да се отиде на изборите и всяка партия вече не може да прави полуполитика.

Господа, това е средната цена за целия експлоатационен период, който е около 70 години. Представете си какви са цените след 30-40 години на електроенергията! Тоест тази електроенергия във всеки един момент ще бъде конкурентоспособна, защото от нейната продажба ще се изплащат и самият проект и когато този проект е с преобладаващо държавно участие, цената ще направи проблематични някои от сделките на тези, които са срещу референдума,

Така ли защитавате работещите в тези централи – с по-високите цени, които сте задължили държавата да изкупува? Та нима тук не са защитени интересите на производителите

ние казваме: „Продължете да разследвате, да проучвате, да установявате всички факти.”, защото темата за „Белене” не може да се сведе до това как са били възлагани обществени поръчки. Тази тема има своето място. Но темата „Белене” трябва да проучва как България ще се развие икономически и социално, как ще създава заетост, как ще доставя електроенергия, как ще търгува.

Тоест Вашите аргументи наистина звучат нелепо! Затова днес Ви предлагам друго. Ние внасяме Проект за решение, който отменя предишното решение на Народното събрание, който възлага на Министерския съвет да отмени своето решение, Министерският съвет да предприеме необходимите действия за ускоряване на процедурите по удължаване на срока на експлоатация на V и VІ блок на АЕЦ „Козлодуй”, наистина едно крайно необходимо и спешно действие, което Вие сте довели в критична точка до този момент, и накрая Министерският съвет и министърът на икономиката да възобновят изграждането на нова ядрена електроцентрала, като се рестартира прилагането на споразумението с изпълнител на проекта, финансиране на определеното държавно участие и се предприемат всички необходими действия за успешно завършване на проекта. Ако Вие днес не приемете това решение, което дава перспективи на България и отговаря на очакванията на мнозинството от българските граждани, аз Ви предлагам поне да потърсите компромис да не приемате решението на Синята коалиция, което е почти огледално, противоположно, да спрем всичко. След като разрушихме земеделието, след като почти нямаме индустрия, нека да нямаме и енергетика. Кажете, господа, с какво да се развиваме?! Има ли някакъв друг начин?

Аз не съм сигурен, че ако зависеше от Вас, Вие ще получите дори европейско разрешение, защото, нали знаете, че част от европейските държави са като цяло против развитието на атомната електроенергия и Германия, и Австрия, но България тогава го получи. Как Вие сега ще получите ново разрешение при още по-неблагоприятни условия и когато България не е изпълнила вече дадено й разрешение?! (Шум и реплики от ГЕРБ.) Кой сериозен политик, когато се съобразява с интересите на своята държава, ще Ви направи такава услуга? Аз се питам и не виждам сигурен отговор на този въпрос. (Реплики от ГЕРБ.) Затова Ви казвам: има компромисен изход и за Вас. Може да се приеме едно решение, което не предрешава проблема за съдбата на АЕЦ „Белене” – да се възложи на правителството да продължи проучванията, анализите, да възстанови партньорските отношения, най-малкото с тези, които могат да търсят финансова отговорност от България за неизпълнените ангажименти, и по този начин процесът да продължи до есента, когато окончателно следващото правителство, което и да е то, и парламент да вземат решение за рестартиране или пък за някаква друга развръзка по този проект. Според мен това ще бъде единственото далновидно решение, което днес можете да приемете. Ако Вие приемате решение, което постановява слагането на точка на този проект, тогава за нас не остава нищо друго, освен да се обърнем към българските граждани, да искаме тяхната подкрепа и в следващия парламент да се формира мнозинство, което да отмени това решение на Народното събрание, да възложи на следващото правителство спешно да рестартира проекта и бързо да се изгради ядрената централа на площадката в „Белене”. (Шум и реплики.) Защото проблемите с електроенергията и нейната цена зависят от преноса, от електроразпределението, но те зависят и от това кой, каква енергия и как произвежда. Замислете се по всички тези въпроси. Благодаря.

нещата трябва да се казват в прав текст. (Шум и реплики отляво.) Тук да се говори за прозрачност, за обществени поръчки, за някакъв контрол, при положение че при „Белене” нямаше обществени поръчки, при положение че се сключваха едни тайни споразумения и бяха похарчени над милиард български левове – това е демагогия, това дори не е популизъм!

Благодаря, госпожо председател. отляво вървят ръка за ръка от дълги години. Тези хора, когато организираха референдума, застанаха зад формулировката, че това е гражданско сдружение, което повдига въпроса. гражданското сдружение? Господин Овчаров, господин Станишев и господин Янаки Стоилов – това ли са гражданите на България, това ли са хората, които поставят въпросите?! шум и реплики от КБ.) Те не са представителна извадка, не са хората, които представляват гражданското общество, а това са хората, които са направили далаверата „Белене”, които се крият зад гърба на гражданското общество, за да могат да прикрият следите си, да прикрият кражбата, която е осъществена на този обект. Искам да кажа също, че когато те лъжеха българските граждани с въпроса: „Искате ли евтин ток и се разпишете тук?”, според тях генерираха около 700 хиляди подписа, от които се оказа, че над 200 хиляди са невалидни, но това е друг въпрос. На референдума отново това твърдо ядро, вече подкрепено от други политически партии, успя да събере същия резултат. Искам да Ви кажа накрая нещо много важно. Когато с господин Янаки Стоилов разговаряхме в Страсбург и го попитах каква е тяхната програма минимум за това референдумът да се отчете от тях като позитивен и като положителен, той каза: „Минимум един милион подписа „за”, защото иначе ще стане зле с БСП”. Оттук нататък следващата крачка е да се случи именно това – хората да разберат що за партия сте Вие, и да Ви дадат отново червения картон. (Силен

Колегите вероятно се опитаха да спрат господин Лазаров, който ми отправи реплика и излезе, защото сигурно не иска да чуе, че при управлението на ГЕРБ беше дадена за 500 милиона на ЕVN – добре позната абревиатура, без никаква обществена поръчка. По отношение на другите действия, които са станали в енергетиката преди – без поръчки, аз не ги отричам. Това е голямата разлика между тези, които ми правят реплики, и мен. Не, не. Аз ще Ви кажа и нещо друго. Основателен е въпросът защо са допускани хора да търгуват с електроенергия – не говорим за тези големите доставчици (шум и реплики) – да, които са били назначавани. Само че, когато министърът на икономиката повдигна този въпрос, ако има достатъчно сериозни хора, които разговарят с тях, те трябваше да му зададат въпроса: „А защо, господин министър, когато Вие сега обявявате обществени поръчки, приходите от тази дейност не се увеличиха, а намаляха?!” Ето това е много интересно. (Реплики от ГЕРБ. Оживление.) Тогава се пита, дали тези процедури не са просто параван отново да бъдат назначавани други хора, по-удобни на сегашната власт? Затова призовах хората да поискат истинското, защото няма значение дали това е БСП, ГЕРБ, трета или четвърта партия,

Така че това е по въпроса на господин Лазаров. Сега по Вашия. В политиката има едно задължително условие: когато хората си говорят като хора, аргументите са между тях, но аз не бягам от това, което съм казал. И сравнете, това, което съм Ви казал, с тези близо 900 хиляди гласа, които хората дадоха

който отговаря на Вашите разбирания, на Вашето достойнство, който обаче не погазва волята на тези хора, които искат друго решение. Този въпрос да бъде анализиран внимателно, ако има време и служебното правителство да се занимава с него, да предприеме някои действия – то не е страна във въпроса, може да каже и своето мнение по него, и да остави този въпрос за крайното решение на следващия парламент и на следващото правителство. Желая Ви на добър час!

И в техния закон, който те са приели, пише, че ако има гласуване над 20%, но под гласувалите на последните парламентарни избори, решението се взема от Парламента. Тогава така са написали закона – Янаки Стоилов и неговата тройна коалиция, само те и никой друг! Сега какво казват те? Да, ама не им е изгодно да спазят собствения си закон. Тогава им е било изгодно да го напишат, но днес не искат да го спазват. Извинявайте, това сериозни политици ли са?!

Вие сте председател на Правната комисия на тройната коалиция, трябваше да се скриете от този дебат, защото трябва да искате спазване на закона, а точно Вие сте едва ли не най-голямото острие на БСП и призовавате Вашите закони да не се спазват! Чудя се как

за да се определят политическите партии – това е много важно в представителната демокрация, никой няма право да остане встрани от дебата или да се скрие от него. Доскоро я нямаше и Парламентарната група на ДПС, но виждам, че колегите са тук. Важно е и те да се определят. Важно е, защото ние от Синята коалиция имаме сериозното подозрение, че следващия мандат освен БСП и „Атака”, които имат ясна позиция, има сериозна опасност

Не е честно спрямо хората някой да остане с двулична или неясна позиция като например „въздържал се”, като например „ще видим”, като например „ще вземем това решение в следващото Четиридесет и второ Народно събрание”. Колеги, искам отсега от името на Синята коалиция да Ви предупредя за следното,

сбирки на граждани в подкрепа на правителството и Парламента, защото ще фалирате държавата в кратки срокове. Българската държава не може да понесе двадесет милиарда лева! Ще докарате нещата до Жан Виденов за 6 месеца. Аз знам, че сте способни и дори с голям хъс искате да го направите – с голям хъс искате да фалирате държавата, с голям ентусиазъм, както го направихте през 1996-1997 г., със същия хъс и ентусиазъм. милиарда лева за „Белене”, ако тръгнете да ги харчите, българският бюджет това не може да понесе. Валутният борд не може да го понесе. Финансовата система не може да го понесе. Няма значение кой ще бъде горкият финансов министър да бере срама на всичко това, което ще се случи. Затова е важно партиите да се определят и да заемат категорична позиция какво ще направят сега и в следващото Народно събрание.

ще вдигнете цената на тока поне с 50%, ако продължите да строите „Белене”. Затова казвам, че всеки трябва да се определи и да заеме категорична, държавно отговорна позиция още отсега! Няма право да се крие зад каквото и да било, зад Казахте за соларните паркове. Знаете ли демагогията на БСП?! Какво ли не съм виждал от Вас, но тук надминахте себе си!

Другата голяма лъжа е лъжата за проектното финансиране. Това се споменава и от „Атака”, и от БСП. Руснаците като добри хора били готови да дадат парите, така че да се построи „Белене” и после от цената на тока щяло да се

присъствах на повечето от заседанията на Комисията „Белене”. Извинявайте, не знам друга област на работа на последните правителства, където да има толкова много злоупотреби.

пари?! Колеги, искам да завърша със следното: за честните хора избор няма – „Белене” трябва да бъде спряно! За хората, които искат да има стабилна България, избор няма – „Белене” трябва да бъде спряно! За хората, които искат утре България да върви напред и да не и да не бъде съсипана българската икономика, да няма Жан Виденов 2, избор няма – „Белене” трябва да бъде спряно! Благодаря за Вашето внимание.

Господин Димитров, дължа в обяснение, тъй като аз нямам никакви основания да се крия от участие в този дебат заради начина, по който съм участвал в изработването, обсъждането и приемането на Закона за пряко участие Вие сте искали добросъвестно да се запознаете с моите позиции, нямаше да говорите част от тези работи от трибуната. Аз съм бил и при събирането на подписите, и особено при гласуването които да осигурят валидност на референдума. В първия вариант, това да бъде както на изборите, да няма никакъв изискуем праг за участие, след като искаме неколкостотин хиляди подписа, които да гарантират, че темата има обществено значение. А вариантът, който беше изразен от името на Правната комисия, тъй като аз като председател съм подкрепил този компромис, беше за 30%. Изискването е, ако гласувалите са

Вие като икономист трябва да говорите и малко по-сериозно в тази част, защото, когато казвате за някакви „пъти”, трябва да кажете, че за последните 15 години цената на електроенергията в България се е повишила – говоря за потребителите – 6 пъти. Тези въпроси само от някакви такива автоматични пазарни условия ли идват? Трябва там да се анализират въпросите. Когато казвате, става дума за 12 мегавата...

Защото при управлението на ГЕРБ това число е 10 пъти по-голямо 886, което е почти колкото мощността на един хилядник в АЕЦ „Козлодуй” или в „Белене”. Правете си сметките и недейте се явява като някакъв клакьор на сегашното управление, когато искате да критикувате предишното

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да направя реплика на господин Димитров. Аз съм гласувал „за” да се развива „Белене” и ще кажа защо. Защото България не може да се лиши от това, което всъщност Вие искате да кажете в нашето общество, че единствено чрез Козлодуй, чрез VІІ блок в „Козлодуй” може да бъде намерен пазар за енергията. Аз смятам, че „Белене” трябва да съществува и не искам никой в тази зала да зала да приватизира моя глас. Но, господин Димитров, аз пак казвам – в този глобален свят с такива изказвания, които Вие оттук правите, и с тази ниска данъчна ставка, която има в България, затова нямаме инвеститори. Защото ако в този глобален свят, в една държава като България не можем да намерим средства да построим такава електроцентрала, Вие никога няма да дойдете на власт в България. Никога! Защото България има нужда от такава енергия предвид на това, че блокове V и VІ са в процес на закриване и ще бъдат закрити. Затова ние трябва да търсим прагматичния подход в тази посока. А прагматичният подход е да направим „Белене”. Вие казвате: няма пазар за тази електроенергия от „Белене”. Значи от VІІ блок в „Козлодуй” има, а от „Белене” няма пазар?! Тогава защо другите страни правят електроцентрали? Защо не си поставите това като въпрос. Заблуждавате българското общество, че с пари от бюджета ще се прави „Белене”. Няма да се прави с пари от българския бюджет, ще се намерят инвеститори, които имат желание. В целия

Защото българският народ беше заблуден затова как трябва да гласува. Въпреки всичко той даде своя глас, че трябва да се строи „Белене”.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Първо, по първата реплика, която беше отправена към мен, тя беше под формата на лично обяснение. Вижте, трябва да се подготвяте, колеги. Господин Стоилов, давайки лично обяснение, направи тежки фактологически грешки. За 12 хил.мегавата става въпрос – ВЕИ проекти, оставени от тройната коалиция. Затова Ви препоръчвам, когато говорите от тази трибуна, особено когато се палите

Тоест, Вашата грешка е хиляда пъти. Аз смятам, че във Вашето изказване всичко беше сгрешено точно с отклонение 1000 пъти. Хиляди пъти Ви бяха грешките, които допускате. (Реплики от КБ.) Грешката Ви за „Белене” е хиляда пъти. Грешката в посоката е точно хиляда пъти. Това Ви е проблемът. По отношение на следващото изказване, или по-скоро реплика, вижте, аз разбирам, че който е направил проруска партия ще иска Дори четох руските медии тези дни, в които пише, че трябвало до дойде ляво правителство, което да построи „Белене”. Пише си го ачик-ачик. Това го разбираме. Само че това не е българският национален интерес. Някой иска на наш гръб да построи много скъпа ядрена централа, на наш гръб да се вдигне много цената на тока. Само че искам да Ви предупредя за следното нещо. Аз не се съмнявам, че Вие имате възможността да опитате в следващия парламент да направите една широка коалиция за „Белене”. Не се съмнявам че ще опитате това. Само че искам да Ви предупредя: тръгнете ли да правите това нещо, ние ще бъдем категорично против, както сме и сега, разбира се. Но искам да Ви кажа следното – ще ще фалирате държавата буквално за 6 месеца. И искам да Ви кажа следното нещо, че дори Жан Виденов не си е позволявал да прави толкова мегаломанска глупост в условията на много тънка финансова стабилност. Уважаеми дами и господа, определени хора, партии и кръгове в България са готови да жертват всичко. Те са готови да жертват България. Те са готови да жертват финансовата стабилност и нас да ни жертват. И тези, които протестират – и тях да ги жертват! И тези, които не протестират – и тях да жертват. Всичко да жертват. Защото са дали обещание да строят „Белене”, независимо че е скъпо, независимо че е опасно, независимо че нямаме пари да го правим. Те са го обещали явно и ще преследват това свое обещание докрай. Те са готови да жертват всичко, дето се казва България да я няма утре, да бъде поставена под въпрос, за да си изпълнят нелепите обещания, дадени очевидно към Русия. Благодаря за Вашето внимание. господин Станилов се записа за изказване. След него се записа господин Тошев, но ще дам думата на господин Местан, защото групата на ДПС не се изказала, Вашата група вече има изказване. След това ще Ви дам думата, господин Тошев. След това се записа господин Петър Димитров, господин

Заповядайте, господин Станилов. и не разбирам от това. Няма да говоря и за референдума, и за праговете, господин Стоилов, но ако някой разбира наистина от принципи в европейската политика, ще знае, че в родината на в родината на референдумите Швейцария има едно основно правило, и никакви прагове, никакви закони и никакви други принципи не важат. Правило е, че който излезе на референдум, неговият глас е валиден за крайното решение. Може да излязат в една швейцарска провинция или в цяла Швейцария 5 човека да гласуват, тримата ако са за казуса, взема се това решение и се изпълнява. Така че всички останали спорове според мен нямат никаква стойност. Вие можете да се карате колкото искате, аз съм отделно от този въпрос. По-нататък,

Изведнъж дойде държавният секретар на Съединените щати, той обърна палачинката и каза, че няма нужда, започна да вади далаверите. Далаверите, които са безспорни, и ние от „Атака” много пъти сме ги говорили, нямат нищо общо с необходимостта България да строи такава електроцентрала. Но такива са фактите. Ако някой ми каже, че не е вярно това, че след посещението на държавния секретар на Съединените щати се обърна цялата работа, той просто си криви душата. Аз не разбирам наистина от енергетика и нямам отношение нямам отношение към този конкретен спор, но имам отношение към друго. Ако не разбирам от енергетика, твърдя, че разбирам от геополитика. Много пъти съм казвал това и съм Ви показвал с познанията и с аргументите си – че разбирам. Ако започнете да четете геополитика и геостратегия, ще видите, че има голяма група геополитици в Европа и в Съединените щати, които твърдят, че Съединените американски щати водят последователна политика за прекъсване на икономическите и най-вече енергийни връзки между Русия и Европа.

„Атака”. Колеги, няма какво да говоря повече. Тази централа ще бъде построена. Тя ще бъде построена на всяка цена и свидетелство, че ще бъде построена е днешното политическо състояние на страната, днешните процеси, защото хората вече не протестират за цената на тока или за каквото и да било – те протестират заради погрешната погрешната философия, с която се управлява България, погрешния неолиберален модел, погрешната програма „Ран-Ът”, която се изпълнява от 23 години в България! Никой не обръща внимание, че българският народ пропада все повече и повече. Накрая, за да завърша, ще напомня, че в изказването си господин Янаки Стоилов много хубаво изложи всички принципи на програмата на „Атака”, за което му благодаря, но което не е много честно, защото те се атакизираха и започнаха да говорят това, което ние говорим от 25 години!

Защото управлявахте България, както я управляваха и тройната коалиция, и царя, и Костов, и всички други! (Шум и реплики от КБ и ГЕРБ.) Точно така я управлявахте! На тези принципи! Затова те променят принципите сега и говорят като „Атака”! Затова искат да развиват технологична България, което е правилно, което е вярно! Вашият лидер излизаше на тази трибуна и казваше: „Нашите приоритети са селското стопанство и туризмът!”. С мотиката на бахчата и със сервитьорския поднос под мишница ще правите напреднала страна! Затова не искате ядрена централа – защото като направите индустриална държава, за нея ще трябва електричество! Четете Четете поне анализите на икономистите, на енергетици от Европа! През следващите 50 години шест пъти ще се увеличи употребата на електричество! И ненапразно се строи термоядрена централа във Франция с руски, японски, френски и американски пари и усилия! Това е! Колкото и да убеждавате, че нямало да има пазар, няма нужда – всичко това е направено, за да бъде слаба България! Благодаря Ви за вниманието. Е, стига вече! Имате възможност да направите реплика, господин Божинов.

– не оспорвам тезата по същество на господин Станилов, а имам лично обяснение, защото той казва, че тук съм излагал принципите на „Атака”. Мога да кажа обратното – че в последната година „Атака” все повече се социализира защото Вие твърдяхте, че сте някаква дясна партия – Вашият лидер като главен редактор на вестник „Демокрация”! Не ги говорите от 15 години тези неща – тогава оправдавахте много от действията, които правеха сините. Така че да не се връщаме към миналото. За мен оптимистичното е, че все повече политически сили разбират, че националните задачи на България днес изискват леви решения и Вие наистина го правите последователно през последната година, година и половина. Но, за разлика от Вас, знаем, че може да се наложи да изпълняваме тези обещания и затова не казваме лековато, че пенсията или заплатата ще бъдат неколкократно по-високи от сегашните изведнъж! Това е единствената разлика. По другото нека да бъдем на позиции, които да защитават националните интереси, интересите на мнозинството български граждани. Благодаря. Уважаеми господин Станилов, в своето изказване Вие споменахте за наличието на една геостратегическа линия на поведение, която цели да откъсне Европа от своите реални и актуални енергоносители. Определихте я правилно като антиевропейска тенденция и правилно според мен разгадахте, че това, което е разписано на България, се проявява в този въпрос, който трябва да решаваме днес. Но Вие спряхте дотук

загубвайки връзките си с тези реални и в перспектива единствено възможни източници – енергоносители, ще изпадне от групата на развитите страни в света. Този план е толкова антиевропейски, на всеки, който го обслужва поради незнание, нека да бъде простено. Но Вие доразвийте тази теза в дупликата, за да знаят хората – тогава да решават какво поведение да имат и как да се държат. Не само за България, а за общия Европейски съюз. Няма. За дуплика – господин Станилов. Искам да кажа, че от 2005 г. говоренето на „Атака” изобщо не се е променило – то е едно и също. А когато Вие въвеждахте плоски данъци и когато спряхте, изобщо не се занимавахте с индустриалното и технологично развитие на България, изобщо не ни обръщахте внимание, къде бяхте?! Когато „Атака” говореше тези работи тук, от трибуната, Вие ни наричахте фашизоиди! Къде е бившият министър-председател да го питам: какъв фашизоид съм аз?! Защо ме ядосвате? Защо ме дърпате за опашката – тук да си отварям устата?! бе! Засрамете се! Какви социалисти сте Вие? Вие сте едни социаллиберали – нещо, което като идеология го смятам за най-вредното, което може да се появи на света! Знаете ли колко души – автори на програмата „Ран-Ът”, са членове на Социалистическата партия? Искате ли да Ви ги изброя? Професор Иван Ангелов например, да не говоря за другите! Те сътвориха програмата „Ран-Ът”! Защо свалихте Вашия лидер и го сатанизирахте? Дали за това, защото неговата програма беше точно каквато трябва? Затова не я изпълнихте, затова Ви изгониха от властта! Те и тях ще изгонят, защото обещаваха нещо, което не изпълниха! Както всички правят! По-сложно е, ама и то ще стане! Така че като излизате на трибуната да говорите за „Атака” и се подсмивате, когато аз Ви репликирам и Ви дупликирам тук – когато се подсмивате, помислете за това! Хората помнят тези неща! Хората помнят тези неща! И тези, които са на улиците, ще запомнят какъв дебат се е водил тук! Нещо ще се промъкне в пресата и ще чуят, че Вие водихте олигархическа политика, каквато водеха всички! Политика в полза на богатите – и плоският данък, и цялата данъчна система! И нищо не направихте! И сега се готвите да направите! Вие вероятно ще получите възможност. И това е възможно, в политиката всичко е възможно! Но пак няма да направите нищо, защото Вашите ръце са вързани, вързани са от една върхушка, която се намира в редовете на Социалистическата партия,

радикал-консервативна партия и по тази причина сме дълбоко убедени, че държавното участие в регулиране на икономиката е необходимо, най-важно и то прави социалната държава с десен привкус! Има такова нещо – обърнете внимание на много други държави, които го правят! Държавите от БРИКС да не са леви? Индия, Бразилия, Русия леви държави ли са? Русия е дясна държава, нищо че някои смятат, че е комунистическа! Тя се управлява с десни средства, с дясна политика! Не репликирайте от място господин Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, референдумът – последният, който се проведе, бе първият след 41 години прекъсване на тази пряка форма на участие на гражданите в управлението на страната. Има необходимост да се припомнят няколко базисни положения. Първото – инициативата за провеждане на референдум е своеобразна законодателна инициатива със субект не народен представител или Министерският съвет, а определен брой български граждани…(Реплики Или от определена група, но в случая говорим за тогава, когато субектът е определен брой български граждани. При определени условия резултатът от гласуването на референдума има силата на закон. Обръщам внимание – на пряко приложим закон! Така е замислен Законът за прякото участие на гражданите в управлението на страната. Сега аз имам един въпрос към Вас: ако в последния референдум

Аз Ви питам: възможно ли беше да участват 4 милиона 350 хиляди? Да, възможно беше. И ако в този последен референдум бяха взели участие толкова български граждани, колкото на парламентарните избори през 2009 г., техният положителен вот щеше да има силата на закон. Аз питам: кое е непосредственото задължително действие за представителните власти, което би произтекло от участието на повече български граждани в този референдум, отколкото на последните парламентарни избори? Имате ли отговор на този въпрос? Господин Иванов даде отговор. Не се знае какво ще произтече

преднамерено формулиран по начин, който целеше опорочаването на референдума. И затова тъжният извод от този референдум е, че след 40 години очакване да се въведе пряката форма на управление, първият референдум по-скоро дискредитира, изяде идеята за референдум. Тук има политическа отговорност и тя също трябва да се дефинира ясно. Но аз питам: ако никой не е в състояние да даде отговор на въпроса: при участие на толкова български граждани, колкото на последните парламентарни избори, с положителен вот, кое би било непосредственото задължително действие за представителните власти? Ако ние нямаме отговор на този въпрос с какво право, на какво основание си присвояваме правото да четем резултатите от този референдум, при който участваха над 20%, но значително под Иванов.) Аз питам: кой се чувства компетентен да чете резултата от този референдум? Ние в Парламентарната група на ДПС не се чувстваме компетентни. Ако някой ми каже кое щеше да бъде задължителното действие, значи той знае резултата от този референдум. Затова Вие четете референдума с оглед на едни или други политически или дори идеологически обременености, а не от гледна точка на волята на българските граждани. Тя, тази воля, преднамерено беше скрита, затова за Движението за права и свободи няма място в тези дебати. Няма как да имаме и гласуване, защото за нас най-важното в тези дебати сега е как повече да не се провеждат референдуми по този начин, с тези пороци, с тези дефекти. Ние не бихме възразили дори да падне бариерата за признаване на резултатите от референдума като задължителен акт, като закон, стига да са изпълнени няколко условия, първото от които – ясно дефиниран въпрос, положителният отговор на който поражда еднозначно задължително действие за представителните власти и докато не се осигури това условие, е абсолютно неуместно, дори бих казал – престъпно, да се провеждат референдуми, защото се явява своеобразна последваща идеологическа и политическа гавра с волята на суверена, с волята на народа. Ние сме за референдум. Ние сме за периодично провеждане на референдуми, защото представителната демокрация има нужда от коректива на пряката демокрация, но ние трябва да прибегнем към въпрос, на който да се отговори на референдум, само когато сме готови да се съобразим с положителния отговор. Това означава въпросът да бъде ясно дефиниран, защото какво правим сега? Похарчихме милиони за един въпрос и сега ние не се съобразяваме с референдума, а по-скоро използваме този референдум за своите собствени политико-идеологически интерпретации. Това в тази ситуация не е отговорно политическо поведение! Заявявам още веднъж – отворени сме, включително за изменение в Закона за прякото участие на гражданите в управлението на страната, да се въведат абсолютно ясни критерии за какво може и за какво не може да се провеждат референдуми. Ние вече сме го казали: въпроси, по които има международни договори, права и свободи на човека, на малцинствата и други въпроси, които засягат, да речем международните договори на България с различни институции и така нататък, но извън всичко това има нужда от референдуми, дори повтарям прагът за признаване на резултатите със силата на закон може да се снижи, но най-вече ясно дефиниран въпрос и предварителна готовност представителните власти да се задължат да предприемат еднозначни действия по волята на суверена. Това в конкретния случай не е осигурено и по тази причина Парламентарната група на Движението за права и свободи няма да участва в гласуването гласуването днес, защото ние не се чувстваме в правото си да подложим на собствена партийна редакция скритата воля на суверена. Благодаря. Реплики? Първа реплика – господин Костов. Втора реплика – господин Михайлов. Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Местан, аз съм съгласен с това, че може хората да са били подложени на необходимост да отговорят на въпрос, за който нямат подготовка и не е техен, но не сте прав според мен, и ако имате допълнително аргументи, приведете ги. Хората много добре знаеха какви са условията за провеждане на референдума – гласуване „за”, гласуване „против”, негласуване, което дава възможност въпросът да остане решен така, както е решен в момента. Негласуване обаче в такава степен, която кара Народното събрание да се произнесе повторно. Хората знаеха тези условия. Вие не можете да кажете, че хората не са знаели тези условия. Ако те искаха да остане старото решение, тоест спиране на „Белене” от правителството, подкрепено с решение от Народното събрание, нямаше да гласуват повече от 20%. Те не гласувайки обаче, гласуваха повече от 20%, тоест искат Парламентът да се произнесе отново. Ако имате аргументи в противното, моля да ги приведете. Не може нито разширително да се тълкува вотът „за”, нито вотът „против”, защото условията на този референдум са съвършено ясни. В този смисъл суверенът е върнал въпроса в Народното събрание – това е по правилата на провеждане на референдума. Вие трябва да се определите, Вие трябва да кажете „за” ли сте, или не. Тоест Вие реализирате ли политиката на Вашия предишен лидер и сегашен почетен председател на Движението за права и свободи, който каза, че това беше патриотична авантюра?

вдругиден, ако някой вкара отново въпроса примерно за решаване по следния начин: „Ще се съгласи ли Народното събрание да вземе заем от 5 млрд. евро, за да построи АЕЦ „Белене”?” Вие как бихте отговорили на този въпрос? Тук ще натиснете копчето „за”

Господин Местан, искам да Ви питам: кога бяхте прав – сега или преди три месеца и половина, когато имаше внасяне от моя страна до Президента на Републиката за противоконституционност на референдума? Тогава дадох в Движението за права и свободи също евентуално за събиране на подписи. Само в последните няколко месеца двама бивши председатели на Конституционния съд и шест конституционни съдии казаха, че този референдум и с първия си въпрос, и с преформулирания от депутатите от ГЕРБ е противоконституционен. Големият въпрос е защо именно тези 20% от българите бяха подведени от политическите партии? партии? За мен българският народ пак излезе по-умният от нас, политиците, защото 80% не се подведоха на това, че политическите партии искаха да употребят българския избирател за партийни интереси и 80% не гласуваха. В този смисъл пряката демокрация спечели над представителната демокрация, защото не се хванаха на играта на политическите партии. Трябва да бъдете последователни, защото сега, като казвате, че този референдум не е бил разбран и нарушава Конституцията,

Благодаря, госпожо председател. Не съм казал, че референдумът нарушава Конституцията, и не ме вкарвайте в такава хипотеза. Казах само, че не сте в състояние да ми кажете кое би било непосредственото задължително действие за представителните власти, и това е абсолютно безспорно. Освен това, господин Костов, не ми вкарвайте в устата думи от рода на „Народът не бил разбрал за какво гласува.” Напротив, всеки, който е участвал в референдума с глас „да” или „не”, знае за какво гласува. Въпросът е, че въпросът на референдума бе преднамерено редактиран така, че ние да се затрудним да разберем какво ни се казва точно. Обръщате посоката, господин Костов, и моля Ви недейте да менторствате по отношение на Движението за права и свободи. Това е партия, зад която стоят 600 хил. избиратели. Ние не сме маргинална партия, която да се нуждае от свръх идеологеми, с които да заявим присъствие в публичното пространство, а имаме отговорност за за българската политика и когато сме пряко в управлението на страната, и когато се явяваме в опозиция. Повтарям, нямаме нужда от ярки идеологеми, с които да бъде чут гласът ни. Не се чувстваме компетентни да се произнесем вместо суверена и казахме при какви условия можем да се чувстваме задължени. Това е обща отговорност и ще съучастваме в промени в Закона за прякото участие на гражданите в управлението на страната по начин, който не да опорочава референдума, а да го осмисли и да го превърне в реален коректив за представителните власти, които понякога имаме склонността да се посамозабравим. Благодаря Ви. Не може, господин Костов. Това беше дуплика на Вашата реплика, не мога да Ви дам лично обяснение. Обявявам почивка